to zove Prijedlog odluke o razrješenju člana Programskog vijeća Hrvatske radio-televizije Predlagatelj je Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Odbor je predložio ovu odluku na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Prijedlog akta primili ste poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Sabora. 12. listopada 2007. godine odlukom Hrvatskoga sabora magistar Đuro Popijač imenovan je članom Programskog vijeća HRT-a. Međutim, 19. studenog 2009. godine Đuro Popijač imenovan je na dužnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva. Sukladno zakonu on je 20. studenog 2009. godine Odboru za informiranje, informatizaciju i medije podnio zahtjev za razrješenje dužnosti člana Vijeća HRT-a. Odbor je 24. studenoga 2009. godine utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije Đure Popijača i takav prijedlog odluke daje vam na usvajanje. Hvala. Otvaram raspravu. Prvi u ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad Dakle, gospodin Đuro Popijač imenovan je u Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na prijedlog parlamentarne manjine, a dvije godine kasnije pozvan je u Vladu Republike Hrvatske da u njoj radi kao ministar, u Vladu koju vodi Hrvatska demokratska zajednica koja je većinska stranka u toj Vladi. To je dokaz da parlamentarna manjina u ovom slučaju, u slučaju Đure Popijača, kao ni u jednom drugom slučaju kada je god imala pravo predlagati bilo kojeg člana Programskog vijeća HRT-a nije se vodila stranačkim interesima. Đuro Popijač nije osoba bliska bilo kojoj stranci parlamentarne manjine, a eto ipak ta parlamentarna manjina je predložila upravo Đuru Popijača zato što se tada, kao i u svakom drugom slučaju, ponašala odgovorno i ozbiljno, a ne stranački, vodeći prije svega računa o interesima Hrvatske radiotelevizije. Kada je Đuro Popijač pozvan u Vladu, on je u Vladu i otišao i time je upražnjeno mjesto jednog člana Vijeća HRT-a. S tim u vezi tu u Hrvatskom saboru dolazi do neshvatljivog ponašanja Kluba Hrvatske demokratske zajednice. U vezi s izborom jedanaestog člana Vijeća HRT-a krši se zakon, gazi se parlamentarizam, grubo se vrijeđa poštena i stručna osoba i blokira se izbor glavnog ravnatelja HRT-a čime se kriza na HRT-u ne samo produžava nego i produbljuje. Idemo redom. Krši se zakon. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji na snazi je valjda već 10 godina i on jasno propisuje kako se biraju članovi Programskog vijeća HRT-a. Njih predlažu udruge civilnoga društva, Odbor za medije konstatira koje su kandidature pravovaljane i upućuje ih klubovima zastupnika na usuglašavanje. Klubovi zastupnika imaju šansu se usuglasiti oko nekoga. Ako se ne usuglase onda zakon jasno kaže: jedan član Programskog vijeća bira se na prijedlog parlamentarne većine, drugi na prijedlog parlamentarne manjine i plenarna sjednica potvrđuje takav prijedlog. Uvriježila se i praksa, iako to u zakonu ne piše, da klub zastupnika koji predstavlja nacionalne manjine također ima pravo predložiti jednoga člana kojeg onda plenarna sjednica usvaja ne propitujući zašto je predložen upravo taj, a ne netko drugi. Takva parlamentarna praksa poštivala se evo već valjda punih 10 godina sve do ovoga slučaja. Kako je Đuro Popijač bio prijedlog parlamentarne manjine to je opet parlamentarna manjina imala pravo predložiti kandidata za to upražnjeno mjesto što je i učinila. Gazi se parlamentarizam na koji način? Klub zastupnika HDZ-a odbija, članovi toga kluba koji imaju većinu u Odboru za medije odbijaju poštivati zakon, odbijaju prihvatiti prijedlog parlamentarne manjine. Time potpuno derogiraju prava koja parlamentarna manjina ima u ovom Saboru. To je otprilike isto tako kao kad biramo potpredsjednike Sabora da parlamentarna većina HDZ i koalicijski partneri kažu da, ali nama nije prihvatljiv ovaj vaš kandidat. Mi ćemo prihvatiti, ali ako vi predložite nekog drugog. To je bit parlamentarizma. Bit parlamentarizma je pravo većine da odlučuje i da štiti prava manjine, a osobito kad su ta prava striktno propisana zakonom. Ne poštujući, gazeći zakon, kršeći svjesno i namjerno, iako upozoreni na to, ovaj Zakon o HRT-u ovakvim svojim ponašanjem članovi HDZ-a u ovom odboru zapravo su zgazili parlamentarizam. Treće, vrijeđa se kandidatkinja Vera Romić Škarica. Vrijeđa se na način da se izmišlja sukob interesa koji ne postoji i ne samo da ne postoji, nego ni teoretski ne može postojati jer gospođa Škarica ne radi, ona je tajnica tamo i uopće ne radi na poslovima s kojima bi mogla doći u sukob interesa, niti ta udruga kojoj je ona tajnica producira filmove koji se uopće i ikad prikazuju na HRT-u. Nikada se nisu prikazivali i vjerojatno se nikada neće prikazivati. Ali ipak njoj se pripisuje sukob interesa. Reakcija javnosti je burna. Koordinacija za elektroničke medije hrvatskog društva redatelja i Hrvatske udruge producenata povodom napada na kandidatkinju filmske struke za predstavnicu u Programskom vijeću HRT-a održala je press konferenciju prekjučer gdje se kaže sukob interesa koji je naveden kao prepreka ovoj kandidaturi obična je laž koja je izazvala bijes i ogorčenje cijele filmske struke i kulturne javnosti. U vremenu kada se stručnost apostrofira kao najvažniji imperativ u svim poljima nevjerojatno je da kandidatkinja koja je upravo svojom stručnošću zavrijedila ovu kandidaturu bude onemogućena. Veru Robić Škarica kao kandidatkinju predložile su dvije profesionalne udruge čiji su članovi različitih stranačkih afiniteta i oko ove kandidatkinje su se složili ... **Bebić, Luka ovog vijeća, a ne imenovanje. Prema tome, vi ste van dnevnog reda. Vi obrazložite razrješenje, a imenovanje kad bude u dnevnom redu. Razrješenje člana Programskog vijeća HRT-a dovelo je do situacije o kojoj govorim. Prema tome, ja sam potpuno u dnevnom redu i ja vas molim da mi dopustite da dovršim svoje izlaganje u ime kluba. Hvala vam lijepa. Na ovoj press konferenciji kaže se trebalo bi ispitati motive članova saborskog odbora koji su njenu kandidaturu dezavuirali. Iz publike se uključio i Miroslav Mikuljan. To je bio, on je bio jedan od kandidata za člana toga Programskog vijeća, jedan od kandidata. i piše vam, molim vas. Nemojte me izazivati da ovdje sada stvaramo neke napetosti nepotrebno. Članak 210. Poslovnika kaže: "Govornik može govoriti o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjedavatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda, pa ako se govornik i poslije drugog poziva itd." Dakle, točka dnevnog reda je razrješenje, a ne imenovanje člana vijeća. Ja mislim da je to potpuno jasno i da je nepotrebno da ja sam treći put interveniram. I molim vas završite vašu raspravu o razrješenju člana Programskog vijeća. Gospodine predsjedniče Sabora, kao što sam već rekao razrješenje člana Đure Popijača je dovelo do situacije o kojoj govorim. Ja vas lijepo molim, vi mene pozivate da vas ne izazivam. Ja vas pozivam da vi ne izazivate mene. Ja vas ljubazno pozivam da me ne izazivate. Ja vas ljubazno pozivam da mi dopustite. **Bebić, Luka (HDZ)** Ma izazivate vi permanentno cijeli Sabor već godinama, ali evo mi vam toleriramo. Dajte završite Nenad (SDP)** Ali gospodine predsjedniče, mi se ovdje ne nalazimo na sjednici kluba HDZ-a, gdje vi dobacujete pa vam onda kažu da zašutite. Ja vam neću reći da zašutite. Ja vas treći put ljubazno molim da mi dopustite da u ime kluba SDP-a iznesem svoj stav, odnosno stav kluba. gospodine zastupniče koji ovdje raspravljate ovdje u ime kluba ukoliko ne završite vašu raspravu o točki dnevnog reda razrješenja člana vijeća i nastavite raspravljati o nečem drugom, ja ću vam morati oduzeti riječ što vi očito želite isprovocirati ovdje u ovoj sabornici. **Stazić, Nenad (SDP)** Kada je Đuro Popijač razriješen, kada je Đuro Popijač imenovan u Vladu otvorilo se prazno mjesto. Na to mjesto upražnjeno javio se i gospodin Mikuljan koji međutim nije predložen. Ali koji je na tom skupu rekao: "U znak prosvjeda zbog nedemokratskog postupanja o izboru članova Vijeća HRT-a odlučio sam povući svoju kandidaturu za člana Vijeća HRT-a.

Tri, četiri puta sam vas opomenuo, vi želite upravo to da to isprovocirate. Uspjeli ste u tome, oduzeo sam vam riječ na temelju članka 210. stavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora stavak 3. Poslovnika Imamo tri povrede Poslovnika do sada, a gospođo, ne znam o čemu ćete ali po Poslovniku sam dužan najprije dati riječ onima koji su tražili povredu Poslovnika, pa je prva, i onda ćete vi dobiti. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa pozivala sam se na ovo što ste vi već u međuvremenu u ovoj raspravi ispravili, na povredu članka 210. Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora, jer se kolega Stazić uopće nije držao točke dnevnoga reda. Imamo sljedeću povredu Poslovnika, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. treba reagirati jer je gospodin zastupnik rekao da je ugrožena bit parlamentarizma, a smatram da je točka dnevnog reda prijedlog o razrješenju, a ne prijedlog i imenovanju, i stoga je članak 210. povrijeđen i to bitno je povrijeđen jer govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja, i to prema prethodno utvrđenom dnevnom redu. Stoga smatram da ste može biti trebali i ranije reagirati. Vi ste malo meni prigovorili da sam dopustio zastupniku da govori o temi koja na dnevnom redu. Jesam. Jesam, dopustio sam, ne zato što nisam znao za članak 210., pogotovo stavak 3., nego zato da pokušamo na neki način vratiti se na temu. Ali kako je uporno gospodin zastupnik Stazić otišao i nikako se nije htio vratiti na temu, onda sam morao i ja intervenirati. Dakle, maksimalna je tolerancija bila, ali ovo je prevršilo svaku mjeru. I ima gospođa Ivanka Roksandić, također povredu Poslovnika. Hvala gospodine predsjedniče. Već su kolegice rekle, a i vi ste reagirali i dobro da ste reagirali, jer radi javnosti točka dnevnog reda glasi Prijedlog odluke o razrješenju člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije. Osim u prve dvije rečenice, gospodin Stazić ništa o tome nije drugo izrekao. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođa Milanka Opačić ima riječ.

Molim vas lijepo, ja ne znam, ne vidim koji je razlog da se sad traži pauza, međutim pauzu ćete dobiti i to 10 minuta, ali nećemo dozvoliti preotvaranje rasprave o točci dnevnog reda koja nije na dnevnom redu. U roku od 10, dakle ima do 12 sati i 40 minuta nastavljamo, ili, 40 minuta. Hvala